Уважаеми народни представители, заседанието продължава. Имате възможност за реплики към изказването на госпожа Саватева, с което приключихме преди прекъсването. Има ли желаещи за реплики? Не виждам заявки за реплики. Други изказвания? Господин Биков, заповядайте

имаме възможност да говорим и за Доклада, и по принцип за състоянието на българското публично пространство и на медийното пространство. Обикновено от тази трибуна в такива моменти има речи на господин Симов и на други колеги от БСП, които днес са решили да не дойдат на работа, но въпреки това е добре да кажем някои неща. Както и господин Рашидов каза – този Отчет в Комисията не мина протоколно. Напротив, имаше изказвания, имаше коментари. Това е една от възможностите от една политическа трибуна, каквато е парламентът, политиците пък да кажат своето мнение за медиите. Това се случва веднъж в годината и днес е дошъл този ден. Днес не чухме за това прословуто 111-о място по свобода на словото, на което се намира България и ми беше интересно какво щях да чуя отляво в този момент, точно в този контекст, в който всички български медии са ангажирани с проверки, с журналистически разследвания, а понякога и с линч на политици, само и единствено на политици, не на публични лица! Всички публични лица, с изключение на политиците, са освободени от отговорности. По отношение на Доклада и на очакванията към СЕМ, които винаги са нереалистични, защото се очаква СЕМ като институция да налага някакъв журналистически стандарт едва ли не, няма такава институция, която да е способна да направи това, ако самите медии не наложат стандарт на самите себе си. През изминалата година станахме свидетели и на някои медийни репортажи, отразявания на събития, които излизаха директно от журналистическия стандарт. Медии издевателстваха върху хора, пострадали от катастрофи. Това се случи на магистрала „Тракия“. Репортери в борба за рейтинг притиснаха жертви на престъпления и не се съобразяваха със страданията и болката на тези хора. Надявам се всички тези примери да не са забравени вътре в медиите, не сред нас и не сред публиката, но вътре в медиите те да се помнят, за да не се повтарят. Когато говорим за свобода на словото, трябва да бъдем честни. Свободата на словото вече не се изразява в обективност и в показване на всички гледни точки. Това се случва не само в България, случва се по целия свят, където има свобода за собственост на медиите. Свободата на словото вече се изразява в това всяка медия да има своята позиция и да я изразява свободно. Не смятам, че България е извън този световен стандарт. И в България има различни групи, медийни групи, различни собственици – всеки със своя интерес, и всеки, мислещ на първо място за своята печалба, защото, колеги, частните медии са преди всичко бизнес, бизнес, който трябва да бъде печеливш и това е може би един от нерешимите проблеми на всяка публична среда, в която медиите са свободни. Това е цената на свободата. Това не важи за обществените медии, които са длъжни да показват различните гледни точки. Лично аз нямам

управляващите, може да чуете и гледната точка на управляващите. За съжаление, обществените медии едва ли са достатъчни, за да компенсират наводненото със сензации, лъжи или полуистини

Тези стандарти са твърде общи и засягат само някакви радикални нарушения, но не и въпроса за отговорността, която българските медии, трябва да носят пред обществото, защото, колеги, политиците носят своята отговорност на няколко нива – носят я през избори, на които се явяват и на които биват оценявани, носят я през подаване на оставки, както стана практика напоследък, носят я през понасяне на публичен линч, който се осъществява все по-поголовно и все по-масово. Въпросът е, защото тук си говорим за доверие, което е най-важната тема за една демократична държава, понеже винаги обсъждаме колко е ниско доверието в българските институции, може би трябва да попитаме: колко е високо доверието в българските медии, защото рейтингът не води директно до извода?! Високият рейтинг на една телевизия не води директно до извода, че хората ѝ вярват. Много хора гледат телевизия, без да вярват на това, което се казва там. Това трябва да си го кажем. Ние трябва да водим откровено този разговор и да наричаме нещата с истинските им имена. Когато става въпрос за бизнес – трябва да говорим за пари, когато става въпрос за обществени каузи или за обществена отговорност – трябва да изискваме, защото медиите са четвъртата власт, а понякога са и първата. Не би могло ние да пропуснем тази отговорност. Според мен, медиите към този момент не носят достатъчно отговорност. Това не е критика – това е съвет, защото, колкото по-малко отговорност се носи, толкова по-ниско ще бъде доверието, а колкото по-ниско е доверието в едни медии, толкова по-лоша ще е и публичната среда. В момента имаме нужда от минимално количество честност. Имаме нужда от минимално количество човещина, когато става въпрос за отразяване трагични събития. Имаме нужда от проверка на новини и информации, които се раждат в интернет. Убийството на русенската журналистка Виктория Маринова беше брутален брутален пример как една фалшива новина може да тръгне от България и да обиколи цяла Европа. Тази фалшива новина, колеги, беше пусната от сайт, който днес прави журналистически разследвания,

но моят призив е медиите да знаят, че когато се руши доверието в останалите три власти, те няма да бъдат отстрани – ще се руши и доверието в тях, а когато една медия не се ползва с доверие, тя спира да бъде медия. Благодаря.

защото бих искала да продължа това, което каза Тома Биков, от какво имаме нужда. Имаме остра нужда от нов закон, чисто нов или от фундаментални промени на сегашния, който е на 21 години – остарял е морално и технологично почти във всяка точка – от първата до последната. Бих казала, че ако можете да си представите как изглежда Законът, той за електронни медии е аналогов апарат сред айфони и айпади, които работят с 5G, а огромен телефон седи на средата и се опитва да контактува с другите това е нашият закон, това е нашият орган. Явно този проблем е стоял в цяла Европа, защото последните две години много активно се работеше и се изработи новата директива за аудио-визуални медийни услуги, която беше приета

за транспонирането на тази директива са дадени само 21 месеца на страните членки. Това означава, че тя трябва да се превърне в закон догодина септември – октомври месец. Днес е първият ден, в който се събира работа група в Министерството на културата с представители на различни институции, включително и на нашата, с юристи, които започват дискусии по текстовете на нов или променен закон. Това, което предстои да се направи, е изключително важно. Първо, то е свързано с това Вие да припознаете сайтовете като електронни медии. Информацията, която идва от сайтовете, е много по-голяма и идва като вълна, отколкото тази, която идва от телевизията и радиата, тъй като страшно много хора се информират само от интернет. Новата Директива предвижда наблюдение на интернет сайтове. Това, за което преди две години говорихме и беше табу и анатема в света на информационните технологии, в който всеки от нас на практика е информационна агенция в социалните медии, сега това ще бъде под контрола на регулаторните органи. Тоест всеки един сайт, който има аудио- и визуална информация, трябва да бъде под контрола на Съвета за електронни Това е първата и най-голяма промяна в обхвата на Директивата. Нататък това, което се предвижда като най-фундаментални промени, насърчаване на европейските творби по каталозите за заявка – процентът се казва на 30%. Става въпрос и за рекламата – дава се повече гъвкавост кога операторите да си излъчват рекламите в телевизиите. Знаете, че сега на всеки кръгъл част те имат право да излъчват 12 минути. Сега с тази по-голяма гъвкавост сами ще преценяват по колко време да излъчват като спазват лимит.

още по-големи права на аудио-визуалните регулаторни органи. Независимостта трябва да бъде укрепена в правото на Европейския съюз и да се гарантира, че регулаторите са юридически самостоятелни и функционално независими от правителствата, от всеки друг публичен или частен орган. Вие сами разбирате, че Европейската комисия задава Директивата, но не казва как – тя не дава методология. Тоест имаме една година за обществени дебати, затова как точно тази нова директива трябва да бъде транспонирана, и трябва да бъде превърната в закон.

Това, за което целият Европейски съюз говори в момента, а именно медийната грамотност – нещо, на което всички разчитат, е регулаторите да провеждат кампании за медийна грамотност. Това също не можем да си го позволим. Правим каквото можем, а то е твърде малко, тъй като повече от 80% от нашия бюджет отива за издръжка на нашите хора и за капиталови разходи. И все пак,

изложение. Има ли желаещи? Няма заявки. Има ли заявки за изказвания по обсъждания Проект за решение? Не виждам. Закривам разискванията. Ще Ви запозная с Проекта за решение. Моля квесторите да поканят народните представители от кулоарите. Предстои да гласуваме Решението. „Проект! РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г. Решението е прието от 44-то Народно събрание и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“ Моля, режим на гласуване.

предлагат да се проведе изслушване на министъра на външните работи госпожа Екатерина Захариева относно изявлението на външния министър на Република Турция Чавушоглу за турска намеса при приемане на Закона за вероизповеданията.

изказа едно скандално и, смея да твърдя, обидно твърдение за нас – българите: „Турция беше принудена да се намеси и се наложи България да внесе промени в Закона за вероизповеданията“. Това изказване съвсем резонно предизвика вълна от негодувание в българското общество и едва ли можем да отдадем думите на господин Чавушоглу само на предизборната агитация, както се опитват да ни убеждават, или на грешки в превода, както ни уверява говорителят на турското външно министерство. В същата реч първият дипломат на южната ни съседка заяви, че ако преди години Турция е била толкова силна, колкото е днес, събитията в края на 80-те и началото на 90-те години в България и Югославия нямало да се случат – разбира се, визира се така наречената голяма екскурзия и войната в Босна и Херцеговина. Говори се също за турската военна интервенция в Сирия, тоест един контекст, който е недвусмислена заплаха за суверенитета и териториалната цялост на България. Всичко това, заедно с прословутите „сърдечни“ граници на президента Ердоган, действията на политическите сили в България за насаждане на етническа омраза чрез създаване на изкуствени малцинства, поставянето в привилегировано положение на едно конкретно вероизповедание, буди нашата тревога. Изложените факти ни карат да мислим, че последните събития са част от целенасочена политика в изпълнение на неоосманистката доктрина на управляващата в Република Турция Партия на справедливостта и развитието. изисква да отбележим, че това е един от редките случаи, в които нашето Външно министерство не си затвори очите. и изказвания, и съответно дипломатически актове, които недвусмислено показаха българската позиция, но от „Обединени патриоти“ смятаме, че от тази висока трибуна на българския парламент е редно да се чуе какво е направило българското правителство и какво мисли по този инцидент, който ние смятаме, че изобщо не е невинен? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Имате думата, уважаема госпожо Захариева, да ни информирате по въпросите за изслушването.

Също така министър-председателят господин Борисов на среща с вицепрезидента на Република Турция направи и остър демарш. Още в същия ден по мое нареждане посланикът на Република Турция беше извикан на следващия ден. В разговор с генерален директор беше направен отново остър демарш. Както споменахте, за съжаление, като че ли преди всеки избор в Република Турция вече се въвежда практика, бих казала, на предизборни митинги да се използват добросъседските отношения като залог и на карта. Миналата година Министерството на външните работи също реагира на изказването на президента на Република Турция за широките граници на сърцето му. Искам да подчертая, че във въпросния разговор, който, очевидно, министър Чавушоглу цитира в Текирдаг четири дни преди изборите, на предизборен митинг, очевидно визира разговор по негова инициатива, проведен през месец декември – нещо, което е нормална практика във външната политика, искам да подчертая. Разговори между външни министри, какъвто е нормалният канал на комуникация, се провеждат най-редовно и по телефон, и в кулоарите на различни международни форуми, тоест не само на двустранни срещи. В този разговор министър Чавушоглу изрази притеснение, че Законопроектът е насочен към българските мюсюлмани. Моят отговор беше, че Законопроектът е насочен и неговата цел е по-скоро гарантиране равнопоставеност на всички вероизповедания в България и че ако беше насочен към българските мюсюлмани, нямаше да реагират всичките останали религии и че българският парламент е в правото си да приема закони, както счете за необходимо. Освен тези демарши, също така и министър-председателят направи

неформален разговор с Чавушоглу, като той отново подчерта това, което всъщност неговият говорител беше казал, че неправилно са тълкувани думите му, не е имал това предвид, това е нормален разговор между колеги. Да предположим, че това е някакъв вид извинение. Така или иначе, политиката, която българското Външно министерство следва и ще следва и в бъдеще, е на равнопоставеност, ненамеса във вътрешната политика. Както ние не бива да се месим, така не желаем и на нас никоя държава да ни се намесва във вътрешната политика дори и преди избори с цел стягане на електората и печелене на гласове. Това не бива да става за сметка на добросъседските отношения и както ние не бива да си го позволяваме, така призоваваме и тях да не го правят повече в бъдеще. Така или иначе, извършени са всички необходими действия по дипломатически път. Също така и посещението на министър Чавушоглу, което трябваше да се състои вчера, беше отложено за в бъдеще, не сме определили дати. Това са ясни дипломатически знаци – и с острите демарши, и публични, и публични, и пред посланика, и министър-председателят, а и в мой разговор с министър Чавушоглу. Пак казвам, отново подчертавам, че в изявлението, което направи неговият говорител, и в разговора с мен той подчерта, че неправилно са тълкувани думите му. Искам да вярвам, че такива изказвания няма да се случват повече в бъдеще и че това няма да попречи на добрите отношения между нашите две страни. Контакти се осъществяват и в момента на всякакви нива – знаете, имаме данни за струпване на мигранти и около Одрин, както имаше и в Гърция. Разговори между министри и не само между министри, а и между местни власти, се случват.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева. Уважаеми колеги, оттук нататък съгласно Правилника започваме с въпросите. Първият въпрос е от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ няма да имаме въпрос. От името на БСП няма да получите въпрос, уважаема госпожо Захариева, те отсъстват от залата. „Обединени патриоти“

уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи! Аз също искам да се присъединя към казаното становище от колегата Веселинов, че наистина доста смело и адекватно постъпи Министерството на външните работи и лично Вие, за проявения характер и отмяната с вчерашна дата на посещението на турския външен министър в Република България. Това наистина са стъпки, които не се случват всеки ден и които показват отношение, характер на една цивилизована държава – членка на Европейския съюз, която трябва да има силата и волята да отстоява своите национални интереси и да защитава своите външнополитически позиции. Това, с което не бих се съгласил, е, че това е изолиран случай едва ли не единствено с предизборни цели са използвани такива изказвания, такава риторика, тъй като вече бяха приведени и доста примери в тази посока. Това не е нито първото, нито ще бъде последното изказване от високопоставени представители на Република Турция по отношение на България, Балканите или съответно региона, близък до Република Турция. Това е политика, която представлява доктрина, описана документално, и която цели точно определени насоки на действие, на въздействие, и виждаме, че в последните години, в които управлява партията на Реджеп Ердоган, отношението към България и Балканите е точно такова – еднозначно и никога не е било по-различно. Всъщност виждаме едно двулично отношение в някои насоки на Ердоган спрямо България и заявените приятелски жестове, заявените добронамерени, добросъседски отношения много пъти изпадат в такава конфузна ситуация, каквато е сегашната да се предявяват необосновани претенции, да се чертаят карти, които засягат български територии, да се говори за граници на сърцето и за български градове, които едва ли не са много близки на сърцето на турския президент. ние поставяме още веднъж въпроса, макар че Вие дадохте чрез медиите отговори на тях: оказван ли е натиск от турска страна върху представители на българското правителство и политически партии – ако имате информация за това – за приемането на Закона за вероизповеданията? Като подвъпрос: имаме ли достатъчна гаранция, че България е защитена от външни вмешателства в развитието на цялостните политически процеси в България? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Богданов.

Не го почувствах като натиск. Ако той е считал, че е натиск, не е мой проблем. Не само това, моят отговор беше, че, аз Ви казах вече, българското Народно събрание е в правото си да приема и да изменя закони, стига те да не противоречат, разбира се, на международни договори, по които сме страна.

Разбира се, че ние сме се запознали с точното изказване преди да направим острите демарши. Не че нямаме уважение към българските медии, но когато се предприемат такива тежки дипломатически стъпки, ти трябва да се запознаеш подробно с това кой какво точно е казал. Така или иначе, аз лично забелязвам, че тези изказвания се случват на предизборни митинги – основно. Това в никакъв случай обаче не ги оправдава. Аз не казвам, че ги оправдавам и не бива по никакъв начин която ѝ да е държава да използва и да залага добросъседските си отношения, защото сме го виждали в други държави – съседна на нас държава също не рядко, и не само една, използва съседите си. Това не бива да го допускаме, не бива, разбира се, когато се случва и на нас, трябва да реагираме по начина, по който сме реагирали. По По отношение на натиск към българското Външно министерство – не е оказан и допускан. Не мога да отговарям от името на политическите партии. По отношение дали в България е гарантирана ненамеса, очевидно е, че има опити и не може да бъде гарантирана. Въпросът е дали ще се поддаваме на тези опити и не говоря само за Република Така че по-важно е, има различни начини за комуникация по дипломатически път. Самите ние също, припомням, сме реагирали на законопроекти и на други държави, когато считаме, че те не отговарят на международни договори и стандарти. Това не означава намеса във вътрешната политика, това означава нормална дипломатическа комуникация. И ние сме го правили. Ще Ви припомня Украйна и Законът за езика там. Знаете, че ние многократно, дори и писмено, и в разговори, сме искали да се защити правото за изучаване на майчин език в Република Украйна. Ние сме реагирали тогава, когато считаме, че трябва да реагираме, защото се нарушават международни договори или се нарушават правата на признатото там българско малцинство – едно от традиционните исторически малцинства в Република Украйна. Много е важно, не само ние като министри и като политици, да изградим устойчивост за опитите за намеса, но да изградим такава и в българските граждани, защото, ако се случват – те много често се случват основно преди избори, е много важно ние с нашия пример да изграждаме устойчивост в нашето население, така че да не се поддават в различните опити и форми на дали чрез фалшиви новини, дали чрез пропаганда, дали чрез опити за подкопаване на демократичните ценности на нашето демократично семейство, каквото е Европейския съюз. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева. от страна на парламентарната група на „Движението за права и свободи“? Нямаме. От страна на парламентарната група на ВОЛЯ? Също Втори въпрос от страна на парламентарната група на ГЕРБ? Не виждам. От „Обединени патриоти“? Уважаеми господин Шопов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! в пленарната зала последните промени в Закона за вероизповеданията, запитах колегите от ГЕРБ защо го правят, като беше толкова непопулярно да се приемат тези промени и в трите им основни спорни главни точки. Въпросът за мен не беше реторичен, не беше и към тях. Аз имах отговор и знаех, че турската страна е оказала натиск. Още съжалявам, че тогава не го казах, защото следобеда избухна скандалът и информационните агенции разпространиха новината. Тогава бях приятно изненадан, казвам го, от Вашите действия – че изобщо взехте отношение по проблема. Можеше нещата да се подминат. Даже и в първите един-два часа интензивността на информиране на обществото не беше така силна, нещата така щяха и да си отминат. Дойдоха оттам и скандалът се разду тогава, когато Вие реагирахте. Тогава си зададох и въпроса: как обаче щеше да реагира нашата съседка Гърция в такъв случай? Как щеше да реагира Полша, ако Русия беше отправила подобно предизвикателство към Полша? Въпреки че господин Лавров като външен министър, искрено казано, считам, че никога не би си позволил подобно действие. Щяха да реагират много, много по-радикално, отколкото нашето Външно министерство. Аз Ви казвам как: щяха да отправят нота, която е по-висока степен на дипломатическа реакция, а можеха да отзоват временно и посланика ни в Анкара за консултации в България, както се прави в други подобни случаи на флагрантна намеса.

десетилетия, столетия и до тази държава, която е първоприемник на една империя вече 700 години, въпрос на цивилизационни отношения, на геополитически отношения,

в момента. Моят въпрос към Вас е: не считате ли, че реакцията ни, в крайна сметка, след като се видя всичко, което се случи, и някои неща станаха безспорни, беше прекалено мека и неадекватна за предизвикателството и заплахата, която ни беше отправена? Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Уважаеми господин Заместник-председател, дами и господа народни представители! Демаршът е най-острата реакция, която може да има изразена и пред посланика, и от името на министър-председателя пред вицепрезидента, и от мен, когато се видяхме. Отмяна на посещение една от най-тежките дипломатически реакции, която можем да имаме. Не, не мисля, че беше недостатъчно. Мисля, че беше достатъчно показателна реакцията на Министерството на външните работи с доста тежки дипломатически мерки. Например

бих казала, много тежко изказване от страна на високопоставен представител в Република Турция срещу Гърция. Гърците отказаха да реагират. В зависимост от ситуацията се преценява в дипломацията кой е най-добрият начин за реакция. На мен като външен министър много ми се иска така ревностно да браним защитата на България и ненамесата във вътрешната политика от всяка друга държава. За Турция – реагирахме адекватно, както винаги сме реагирали, когато който и да е се опитва, и то има примери, преди други избори, при посещения на президенти и изказвания, свързани с нашата история. Много ми се иска всеки път да реагираме всички така тогава, когато става въпрос за опити за намеса във вътрешната политика на страната, не само от държавите, с които имаме непосредствени граници. Реакцията според мен беше,

Господин Симеонов, заповядайте.

Ние, „Обединени патриоти“, поискахме изслушването на вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева, защото думите на турския колега Мевлют Чавушоглу са, първо, недопустим акт на намеса във вътрешните работи на страната ни, както и да стоят те в контекста на изказването. Припомням, че турският външен министър в публична реч в град Текирдаг заяви, че Турция е била принудена да се намеси и България да промени Закона за вероизповеданията. Не само намеса във вътрешните работи, подобен акт е и нагъл опит за дискредитация на парламентаризма в България. Внушение, че Народното събрание на суверенна държава, каквато е България, пише закони под диктата на чужда държава – пълен абсурд! Изслушването беше необходимо, за да се запознаем с всички действия на българското правителство като реакция, като отговор на думите на Чавушоглу, защото на подобни прояви трябва да се реагира категорично и безкомпромисно. Подобни прояви трябва да бъдат пресичани в зародиш. Още повече, това не е първият опит на Турция за намеса във вътрешните работи на През последните близо 30 години Турция дори не прикрива намерението си да участва в управлението на страната чрез подкрепа на определени политически партии. Тук ще припомня ролята на „Обединени патриоти“ в този процес – борбата за изстъргването на ДПС от властта. Не само чрез ДПС обаче Турция опитва да влияе и се меси във вътрешните работи на страната, прави го и чрез още една противоконституционна и антибългарска партия ДОСТ, създадена под прякото ръководство на турските служби – партия, която се втурна на юруш към парламента, използвайки българските изселници за изборите през март 2017 г.

и да нахълтат в изборните секции с написан на дланите с химикал номер на бюлетината на ДОСТ – № 13. Наистина, подготвени от турската държава, защото те нямаха билети за пътуването и дори не знаеха колко струва този път. пардон, при доброжелателен разговор на границата. Почти всички от първата фаланга естествено бяха пенсионери, излъгани, че ако не гласуват за ДОСТ, ще им бъдат спрени пенсиите в България – приоми, до момента успешно използвани и от ДПС. Пенсионери, естествено, кой друг ще се подаде на такава пропаганда? Изселниците в работоспособна възраст естествено работят и в събота, и в неделя за хляба си и не им пука за изборите в България. Ето така стигнахме, тук вече ще отворя една скоба, господин Председател, до една прословута сцена: и тя, бабичката, като всички останали, искаше послушно да си изпълни задачата и да направи България васална на Турция, но чрез демократичния механизъм на изборите.

Спряхме тълпите от Истанбул, Измир, Одрин и Бурса, които следяха със затаен дъх дали ще бъде пробита блокадата. Днес ДОСТ стигна до нагли опити да гази Конституцията ни и иска статут на етническо малцинство за турската общност у нас. Ние няма да допуснем разделение на българската нация, и то от чужда държава, поради което излязохме с остра политическа декларация и протест пред Турското посолство. Ето по същество – категорични сме, ние от „Обединени патриоти“, че българският парламент не само трябваше да изслуша министър Захариева, но и да демонстрира твърди, принципни и безкомпромисни действия от страна на българската държава, на българската държава, които да покажат, че България не позволява и няма да позволи намесата на Турция в нашите вътрешни работи. Според нас Министерството на външните работи предприе плахи и нерешителни действия по повод провокацията. Нямаше нито категоричен протест, нито отзоваване на несъстоятелния български посланик Надежда Нейнски от Анкара, само унизителни неуспешни опити да се привика турският посланик Хасан Улусой на разговор. Скромен демарш имаше от страна на правителството и отлагане на посещението на Чавушоглу в България. Ние и до момента не сме чули извинение от страна на Турция, а единствено упреци, че речта на Чавушоглу била извадена от съдържанието – контекста. е изтекло.) Последно изречение. За да отсрамим действията на българското правителство, госпожо Захариева, ние от „Обединени патриоти“ предлагаме Народното събрание на Република България да излезе с декларация, осъждаща поредната нагла намеса на Република Турция във вътрешните работи на суверенна България, като за целта предлагаме ръководството на „Обединени патриоти“ и ГЕРБ да проведат спешни консултации и до края на седмицата да излезем и предложим общ текст на декларацията. Да живее България!

Господин Председател! Обръщам се към Вас с една молба: след като дойде ред за втория въпрос от нашата парламентарна група, след това трябваше също да се даде и на ДПС, ДПС, ако имат да зададат въпрос, включително на Партия ВОЛЯ, а и на независимите – Вие не го направихте. За нас наистина е важно да сте по-настоятелен, когато се правят подобни изслушвания и да отправяте апел към всички политически партии в българския парламент, за да вземат отношение по този важен включително и ДПС, които казват, че били български патриоти, включително и онези от ВОЛЯ, които казват, че са били родолюбци – те не взеха никакво отношение по въпроса за проблема с Република За нас е важно като председател на това Събрание да настоявате всяка от политическите групи да вземе своето становище и да защити българските национални интереси, включително и тези, които не присъстват – от БСП, които пък изобщо не ги е грижа за българските национални интереси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Участието в заседанието всъщност е резултат на свободната воля на всеки един народен представител. Процедура ли? ДЖЕМА Уважаеми господин Председател! Първо, по начина на водене и от моя страна. Парламентарната трибуна не бива да става място за даване на оценки за състоятелност и несъстоятелност. Тези оценки се дават преди някои позиции да бъдат заемани. И колкото да е висок градусът на настроението в залата, мисля, че въпросът, който обсъждаме днес, е сериозен. Ако сега ми дадете възможност, да взема отношение и по темата? Благодаря Ви. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! ГЕРБ не зададе въпроси, защото въпросът беше зададен в самата формулировка на искането за изслушване

Все пак искам да поздравя „Обединени патриоти“, че тази тема трябваше да бъде повдигната. По тази тема трябва да се пита и да се получават отговори. Въпреки това смятам, че трудно се говори публично по нея. Ако беше предизвикано заседание на Комисията по външна политика, щяхте да получите много повече детайли по темата. За мен не бива да има дори и съмнение за намеса във вътрешните работи и ако е имало опит такава да бъде направена – категорично е недопустима. На всички международни срещи, на които съм била и са ме питали за нашите отношения с Република Турция, аз винаги съм отговаряла, че Турция е наш добър съсед и партньор в НАТО и го казвам абсолютно искрено. С Турция ни свързва както география, така и история, така и интереси. Смятам, че интересите би следвало да бъдат следвани И тъй като съседството е дългосрочно взаимоотношение – то не може да бъде променено, смятам, че е необходимо да изясним и да разрешим този въпрос, който сега се прояви. За това, че ние продължително и последователно подкрепяме Турция за членството ѝ в Европейския съюз – и то най-искрено, а не лицемерно, мисля, че трябва да продължим да го правим. Задължително трябва да има реакции на всякакви демонстрации на възможности от страна на Турция да показва, че би могла по някакъв начин да се меси във вътрешните работи на България. турската страна направи няколко опита да обясни недоразумение вместо да поднесе извинения – аз не се учудвам на това. В крайна сметка българското правителство реагира адекватно на създалата се ситуация. Аз също искам да поздравя и министър-председателя за проявеното търпение на срещата си с вицепрезидента на Република Турция. Оттук нататък едни могат да тълкуват изказването като опит за намеса, други като директна намеса, трети могат да казват, че няма такава. Така или иначе, нашите непосредствени съседи след българската реакция следва да решат ще допускат ли и занапред такива изявления на свои политици от най-висок ранг – подчертавам, или ще отстояват твърденията си за политика на добросъседство и ненамеса във вътрешните работи на суверенна съседна държава и член на НАТО, каквато е България. според мен ние сме поставени в ситуация, в която трябва да застанем пред нашите избиратели и ясно да заявим като народни представители, които сме гласували този закон, че върху нас персонално не е оказвана намеса

Професор Станилов, вече беше изразено отношение от името на парламентарната група, но бихте могли…

Нека да е по друг повод, професор Станилов, разбирам Ви отлично. Уважаеми колеги, с това завърши изслушването на министър Захариева. Благодаря Ви за участието, уважаема госпожо Заместник министър-председател. Благодаря